Dajem na glasovanje Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju u vezi s pokusnim programom za očuvanje i obnavljanje kulturne baštine u područjima sukoba na zapadnom Balkanu za 2009. godinu između Vlade Republike Hrvatske i Europske Komisije. Molim uključimo se i glasujmo Vlada Republike Hrvatske. Prilikom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun i Odbor za zaštitu okoliša. Izvješća odbora ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti ovaj prijedlog? Da. Poštovani državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva Karlo Gjurašić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedavajući Hrvatskoga sabora, uvažene saborske zastupnice i saborski zastupnici. Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju ovog sporazuma odnosi se na dio programa Europske komisije i to za projekt arhitektonska baština, u punom nazivu "Baština kao sredstvo razvoja, obnova arhitektonske baštine u središtu Grada Vukovara, održiva obnova i razvoj ratom uništene zajednice Hrvatske". Ukupna vrijednost ovog projekta je 1 milijun i 340 tisuća unija osigurava milijun eura bespovratnih sredstava, a Republika Hrvatska 340 tisuća eura i to na poziciji Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, odnosno Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara s čije pozicije će se troškovi sufinancirati slijedom sljedeće dvije proračunske godine, 2011. i 2012. u iznosu od 170 tisuća eura za svaku proračunsku godinu. Projekt za cilj ima obnovu vanjskog izgleda najreprezentativnijeg nacionalnog spomenika ratom pogođenog grada Vukovara u Republici Hrvatskoj, radničkog doma, odnosno bivšeg hotela Grand. Pridonosi također i očuvanju gradskog središta, unapređenja međukulturnog i međuetničkog dijaloga unutar zajednice i procesa socijalnog i gospodarskog oživljavanja Vukovara. Projektom će se nastaviti promicanje kulturne raznolikosti i zajedničke baštine i aktivnosti širenja informacija unapređenjem međukulturnog dijaloga o baštini koju zajednički dijele svi građani Vukovara, te omogućiti razvoj kapaciteta ljudskih potencijala i daljnji gospodarski razvoj. Vlada Republike Hrvatske predlaže donošenje ovog zakona po hitnom postupku kako bi se s realizacijom ovog vrijednog projekta koji je dobio sufinanciranje moglo započeti u planiranim rokovima i dogovorenom dinamikom. Dužan sam napomenuti da je za ovaj projekt, da su ishođeni svi potrebni dokumenti i građevinske dozvole. Zahvaljujem na pozornosti. Hvala gospodine državni tajniče. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. I krećemo po klubovima. Najprije klub HDZ-a i poštovani zastupnik Božo Biškupić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Tragični rat koji nas je pogodio svom svojom žestinom i uzrokovao nezamisliva razaranja rekao bih i zauvijek odredio sliku kraja prošlog stoljeća, ali i zauvijek za Hrvatsku odredio obvezu drugačijeg novog pristupa spomeničkoj baštini, njenoj zaštiti, čuvanju i obnovi kako u odnosu države tako i svih onih koji o hrvatskoj baštini vode brigu. Ništa više i neće i ne smije biti po starome. Spomenička baština Hrvatske odlikuje se ne samo svojom neupitnom ukorijenjenošću u europsku baštinu već i snažnom izvornošću i samostalnošću kako neke druge europske kulture nisu imale. Po svojoj kulturno-povijesnoj raznolikosti i spomeničkom bogatstvu Hrvatska ima zaseban položaj u povijesnoj cjelini zapadnoeuropske kulture kojoj i pripadamo. Zato pri svakom spomenu grada heroja, u svakoj prilici u kojoj je Vukovar prisutan kao dio našeg pamćenja ali i naše hrvatske budućnosti kultura je dio vukovarske stvarnosti. Ona podsjeća ona traje i ona će trajati. Zahvaljujući svojoj povijesti ali i svima onima koji su je odlučili vratiti tamo kamo ona uvijek pripada prisjećajući se najtežih vukovarskih dana uvijek ponajprije mislimo na čovjeka, na one kojih nema, na mnoge za koje ne znamo gdje su, na one koji su uspjeli preživjeti vukovarski pakao u ime svih njih i velike žrtve koje su podnijeli za Vukovar, za Hrvatsku dužni smo im uzvratiti u ovom trenutku na ovaj način kako bismo i kulturom ih pripremili za suživot. Obnova Vukovara je i duboki intelektualni i moralni izazov. Kulturna dobra ovog grada bila su izravni i svjesni cilj uništavanja, pljačke, nezapamćenog oblika barbarstva u ratu tragičnijim od svih prethodnih. Danas dijelom obnovljen, ali nadahnut čvrstom vizijom novog života on će zaživiti obnovljenom energijom ljubavi prema gradu, njegovoj povijesti i njegovoj budućnosti. U punih osam stoljeća svog kulturnog razvoja zaokružena barokna cjelina povijesnog Vukovara, a unutar nje posebne mete razaranja franjevačkih samostan i crkva, dvorac Eltz i kapela sv. Mihovila, rodna kuća Lavoslava Ružičke, radnički dom, vodotoranj i brojni drugi spomenici primjeri su koji su u tom dijelu kontinentalne Hrvatske podarili specifično znakovlje. Uz brojne projekte obnove grada Vukovara, Vlade Republike Hrvatske i projekte koje podupire i UNESCO za određene prijedloge muzeoloških programa, uz programe za povrat otuđene kulturne baštine u kojima Ministarstvo kulture i Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva intenzivno surađuje i s gradskim muzejom Vukovara kao i utemeljenim stožerom za obnovu spomenika kulture i kulturne baštine grada Vukovara, Vlade Republike Hrvatske upravo obnova spomeničke baštine ima posebno mjesto. Projektom "Art Vukovar" baština kao sredstvo razvoja, obnova arhitektonske baštine u središtu grada Vukovara održivo oživljavanje razvoja ratom pogođene zajednice i Sporazuma o financiranju u vezi s pokusnim programom za očuvanje i obnavljanje kulturne baštine u područjima sukoba kako piše na zapadnom Balkanu. Ja bih rekao jugoistočnoj Europi za 2009. godinu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije namjerava se obnoviti lokalitete kulturne baštine, pridonijeti održivu razvoju ali i unaprijediti međukulturni dijalog i pomirbu, te podizati svijest o kulturnoj raznolikosti u jugoistočnoj Europi posebno među mladima i poduprijeti gospodarski razvoj. Programom je planirana vanjska obnova zgrade spomenika kulture s početka 20. stoljeća, Radničkog doma u baroknom središtu Vukovara koji će se pripremati u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, a od važnosti je dovršetak cjelovite obnove Radničkog doma i buduće sadržaje to želim posebno naglasiti da treba usmjeriti aktivnosti lokalnih, nevladinih organizacija prema promicanju međukulturnog dijaloga i obuhvatnog rada s mladima. Taj projekt predstavlja napredak u nastavku sudjelovanja Međunarodne zajednice u obnovi Grada Vukovara i slijedi dijelom obnovu programskih cjelina projekta Vlade Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe, istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok, Vučedol Preliminirani projekt obnove spomeničke baštine Vukovarsko-srijemske županije koja je prvi puta javno prezentirana na međunarodnom skupu forumu kulture, radne zajednice podunavskih regija, u prigodi desete obljetnice njezina djelovanja održane 2000. godine u Iloku, Vukovaru i Osijeku koje je Republika Hrvatska punopravnom članicom potaknulo 2004. godine Ministarstvo kulture na izradu prijedloga višeslojnog projekta istraživanja, obnove i .../Govornik se ne razumije./... kulturne baštine Iloka, Vukovara i Vučedola u svrhu natječaja s međunarodna sredstva. Projekt je od 2005. do 2012. financiraju Vlada Republike Hrvatske 25% i Razvojna banka Vijeća Europe. On je u stvari težak 260 milijuna kuna. Sastavnim je dijelom novog višedisciplinarnog programa održivog razvoja u tom prostoru sa zajedničkim ciljem razvoja na principu zaštite i unapređenja kulturnog krajolika kao sastavnice gospodarskog projekta i poticanja razvoja ovog cijelog područja. Provedbu i realizaciju projekta vodi u ime Vlade Ministarstvo kulture, a u njega su uključeni stručnjaci Muzeja Vukovara i Iloka, konzervatorskih odjela u Vukovaru i Osijeku, Hrvatskog restauratskog zavoda, Filozofskog i Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uz niz ostalih stručnjaka već otprije uključenih u niz manjih projekata na ovom prostoru iz Hrvatske uz punu suradnju gradova Iloka, Vukovara i Županije Vukovarsko-srijemske. Da se podsjetimo. Na području Vukovarsko-srijemske županije oštećeno je osnovom procjene ratne štete utvrđeno je da je uništeno 250 spomeničkih objekata, od toga 123 u kategoriji povijesne zgrade, od kojih je 21 potpuno uništen, 50 djelomično, što je i najveći postotak uništenih ili teško oštećenih povijesnih zgrada od svih ratom pogođenih povijesnih gradskih središta u Hrvatskoj. Na području grada Vukovara ustanovljena je teška šteta na kompleksu franjevačkog samostana s crkvom sv. Filipa Jakova, kao i na baroknoj palači hotelskog suda, na zgradi gimnazije, na mnogim drugim palačama i vilama i zgradama. Štete teških oštećenja utvrđene su i na ostalim sakralnim objektima u Vukovaru, kapeli Gospe od Hrasta, crkvi sv. Roka, kapeli sv. Križa i brojni drugi. Osnovom rezultata Osnovom rezultata te procjene tokom Domovinskog rata u Hrvatskoj oštećeno gotovo 35% od ukupnog pravno zaštićenog spomeničkog fonda graditeljske baštine, …/Ne razumije se./… je potpuno uništeno. Samo na području Vukovarsko-srijemske županije oštećeno je kao što rekoh 250 spomeničkih građevina. Veliki broj predmeta, umjetnički ili dokumentarne vrijednosti nestale su iz kuća, ili zajedno s kućama opustošeni iz spaljenih naselja. Opustošene su vrijedne ruralne cjeline, bogatstva i raznolikost pučke tradicije, i njezine ukorijenjenosti u tim prostorima. Osnovom relevantne dokumentacije iz procjene ratne štete Hrvatska putem Ministarstva kulture još uvijek potražuje, ali i utvrđuje način otuđenja, nestanka ili uništenja sa 24 tisuće 843 muzejskih predmeta iz 45 hrvatskih muzeja, te 3 tisuće 97 kulturnih dobara iz manastira, crkava, samostana te privatnih zbirki kao i arhivsko gradivo i knjižničnu građu. Osnovom zaključka sa sastanka međudržavnog povjerenstva za povrat kulturnih dobara Republike Hrvatske i Republike Srbije, održane potkraj 2010. srpski dio međudržavnog povjerenstva za povrat kulturnih dobara obvezalo se utvrditi konačan broj kulturnih dobara koja se još nalaze u pohrani u muzeju …/Ne razumije se./… u Beogradu, patrijarhijskom dvoru u …/Ne razumije se./… Karlovcima, narodnom muzeju Beograda i drugima, koja se u sljedeće dvije godine trebaju vratiti u Hrvatsku, a preostali dio potraživat će putem Ministarstva unutarnjih poslova obiju država i nacionalnih odjela Interpola. Iz Republike Srbije manjim dijelom iz Crne Gore od 2001. do 2010. vraćeno je 25 pokretnih kulturnih dobara u muzeje, i galerije i crkve vukovarski, gradski muzej, zbirka Bauer, franjevački muzej sv. Filipa Jakova, …/Ne razumije se./… hram sv. Georgija, u Jasenovcu nemoralni muzej i druge brojne institucije.

833 stare i rijetke knjige i arhivsko gradivo. U 2008. u vukovarskoj obitelji Paunović također je …/Ne razumije se./… progona povrata kulturnih dobara, vraćene su dvije ikone sa pohrane i restauriranja u pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kultura u fazi …/Ne razumije se./… radova u istom zavodu su ikone iz mauzoleja Paunović u Vukovaru. Spomenička baština u Vukovarsko-srijemskoj županiji bila je od samog početka rata dio zasebne skrbi Vlade Republike Hrvatske i naravno njezina Ministarstva kulture, a od '96. godine programi zaštite i obnove razorene kulturne baštine, koordinirani su i putem njegova stožera za obnovu kulturne baštine grada Vukovara, kojeg je osnovala Vlada Republike Hrvatske. Očekujući vrijeme u kojem će se ponovo naći pozitivna energija ovog prostora, očekujemo budućnost koja će zaživjeti na način dostojan čovjeka. Klub HDZ-a će podržati ovaj prijedlog zakona. U ime kluba SDSS-a, govorit će poštovani zastupnik Milorad Pupovac.

prijedlogu zakona, kojim se potvrđuje jedan važan sporazum za koji se nadamo da je prvi korak u korištenju te vrste sredstava, u kojem i Europska Komisija i u kojem zemlje u regiji, prije svega u ovom slučaju Hrvatska, Srbija i Crna Gora, u budućnosti nadamo se i ostale, testiraju mogućnost suradnje u obnovi onoga što je tokom ratnoga razdoblja stradalo, a predstavlja specifičnu, značajnu, kulturnu i povijesnu baštinu. U tom smislu bilo je prirodno i razumljivo da se kao prvi od objekata koji bi trebao pokazati uspješnost aplikacije ovoga sporazuma, i ove suradnje, odabere radnički dom u Borovu naselju, u Vukovaru. Prije svega zbog toga što taj radnički dom, kao što je ovdje kolega Biškupić, govoreći o radničkom domu i o drugim kulturno historijskim znamenitostima i važnim arhitektonskim objektima grada Vukovara već istakao, predstavlja doista industrijsku, tvorničku, modernu, arhitektonsku građevinu građevinu i kompleks zapravo cjelokupan koji na našem prostoru, na prostoru Hrvatske u mnogočemu jedinstven. Istovremeno on o tome kako je ovaj sporazum mišljen predstavlja točku preko koje bi se trebala obnoviti ne ne samo porušena arhitektonska struktura u gradu Vukovaru, nego bi se trebala obnoviti i porušena i razorena zajednica grada Vukovara u svojem građanskom i svojem multietničkom i multikonfesionalnom sastavu. I u tom smislu se klub SDSS-a pridružuje pohvalama, oni koji su se odlučili za ovu vrstu koraka, i oni koji su odlučili da se, barem dio sredstava koji je potreban za obnovu ovoga kompleksa, osigura iz ovih sredstava Europske Komisije, od milijun eura, i dodatnih 340 hiljada eura koje će naša Vlada, s kojim će Ono što bih dodao, inspirirano ovim što je rekao kolega Biškupić, a i onim što imamo kao saznanja na terenu, radnički dom neka bude prvi korak, ali istovremeno treba se usmjeriti na brojna druga mjesta praktički širom Hrvatske, kojima nailazimo na iznimno značajne kulturno historijske spomenike, bilo crkvene, bilo svjetovne, bilo sakralne, bilo svjetovne provenijencije ili pak nešto mlađih slojeva važnosti i historijske relevantnosti kao što su oni iz 20. stoljeća. Pa mi dozvolite da spomenem neke od njih. Spomenut ću prije svega činjenicu da osim Vukovara jedan od gradova koji je teško stradao u ratu jeste i grad Pakrac. I u gradu Pakracu ćemo također naći značajnu gradsku urbanu jezgru koja nažalost do dana današnjega nije obnovljena onoliko i onako kao što bismo htjeli i kao što bi trebalo. U toj jezgri sasvim sigurno se posebno ističe i posebno je značajno Vladičanski dvor, Episkopski dvor Srpske pravoslavne crkve koji je početkom '90-ih u više navrata stradavao da bi onda sporazumom i odlukom kako Srpske pravoslavne crkve tako i naše Vlade taj proces obnove započeo. Ali, s obzirom na razmjere stradanja, na razmjere razaranja bit će potrebno dosta vremena da se on privede, da se obnova privede kraju i mislim da bi bilo dobro da se u nekim budućim projekcijama razmišlja i o tom kulturnom historijskom spomeniku kao mogućem kandidatu za ovakav sporazum. Drugo, ako već idem nekim redom, drugi značajan objekt jeste u gradu Karlovcu. Također Eparhijski ili Episkopski dvor, a Episkopa gornjokarlovačkoga koji je u samom središtu grada Karlovca u njegovoj staroj jezgri koji je nažalost početkom '90-ih bio miniran i u kojem su još uvijek u podrumskim prostorima arhivska građa i kutije sa arhivskom građom značajne i za eparhijsko središte, ali isto tako i za Manastir Gomirje. Bilo bi od iznimne važnosti ukoliko bismo i taj projekt uvrstili među moguće kandidate u budućnosti kao kandidate kojima ćemo postići postići dvostruki efekat. S jedne strane obnoviti taj važan kulturno-historijski spomenik, privesti ga njegovoj svrsi, a to znači osigurati da Episkop gornjokarlovački ima mogućnost stolovanja u svojem sjedištu, a s druge strane istovremeno obnoviti ono što smo s pravom istakli da je potrebno obnoviti kad je u pitanju Vukovar, a to je zajednički život toga grada. Ako idemo nešto južnije prema Dalmaciji, u Dalmaciji, posebno u području zadarskog zaleđa, naići ćemo na nekoliko važnih objekata. Što starijih, što manje starijih, ali uglavnom su po svom značaju iznimno važni i nerijetko vrlo drevni. Spomenut područje Vrane gdje nalazimo 2 lokaliteta. Jedan je bivši benediktinski samostan iz 11. stoljeća koji jeste započet u obnovi, ali po našoj procjeni ta obnova iziskuje goleme novce. Dakle, benediktinski samostan koji je onda u 14. stoljeću postao templarski, odnosno Ivanovski grad i za koji se vidi da je u postupku obnove, ali nema nikakve sumnje da zbog historijske zapuštenosti jer obnova nije obnavljana tokom tokom dugoga vremena, a i zbog ratnoga naslijeđa i ratnoga tereta i blizine linije sukoba u tom području bilo bi iznimno važno kada bi se i taj značajan objekt kandidirao i uzeo u razmatranje jer predstavlja bogatu tradiciju. Preko puta njega, doslovno preko ceste, nalazi se Maškovića Han, dakle Maškovića Han koji je građen ili započeta mu je gradnja kao turskoga Hana, ali nikad nije dovršen ni priveden svojoj svrsi, ali jeste građen od jednog značajnog potomka toga kraja, dakle Maškovića da li iz Vrane ili iz Pakoštana ovoga trenutka ne znamo, ali to predstavlja raritet na našim prostorima, na prostoru Hrvatske ali istovremeno na cjelokupnom prostoru ovoga dijela Europe da imamo u takvoj blizini 2 tako značajna objekta kao što je Templarski grad s jedne strane i kao što je Maškovića, dakle turski Han kao što kažemo dolje, s druge strane. I nema nikakve sumnje da bi to u obnovi multikulturnih vrijednosti naših povijesnih, historijskih slojeva moglo biti kandidirano kao vrlo ozbiljan i kao visoko vrednovan kandidat. Zapadnije ili sjeverozapadnije se nalazi Kula Stojana Jankovića koja u svojim slojevima sasvim sigurno obuhvaća čitav niz historijskih razdoblja. Od toga da ju je … bila rimska Vila Rustika, a onda nakon toga da je riječ o vjerojatno građevini koju su Turci, odnosno turski osvajači toga vremena prisutni na području Ravnih kotara koristili kao važno zdanje i kao vlastelinsku kuću pa do činjenice da je kasnije pripala jednog od najistaknutijih sinova sjeverne Dalmacije, a riječ je dakle o Stojanu Jankoviću, porijeklom Matijeviću i koji je kasnije pripao obitelji Desnica. I u tom smislu i započeta je njegova obnova. To bivši ministar, a sada naš kolega Biškupić dobro zna jer smo u tom poslu sudjelovali, ali obimi te obnove, zahtjevi koji su neophodni za tu obnovu daleko nadilaze mogućnosti koje mi ovoga trenutka imamo jer je riječ ne samo o fizičkim objektima, o kući, nego je riječ o cijelom kompleksu imanja koje je nažalost i u ovom ratu, a onda i u ranijim razdobljima bilo devastirano. Zadnji objekt koji ću spomenuti, spominjem ga zato što je iz mlađega razdoblja. Dakle, spominjem spomenik i spomen-bolnicu partizansku na Petrovoj gori. Na tromeđi općina Vojnić, Vrgin most i Topusko. Ne postoji značajniji spomenik i značajniji spomenički kompleks koji se naslanja na starije komplekse bilo hrvatske bilo rimske povijesti na tom području koji izražava i objedinjava tako važnu komponentu antifašističke tradicije u Hrvatskoj kao što je ovaj spomenik sa spomen-bolnicom. Njegovo devastiranje koje svjedočimo danas, skidanje vrijednih i skupih oplata spomenika od prokroma koje iz nekog razloga policija ne uspijeva ili ne nalazi načina ili nema dovoljno volje zaustaviti, morala bi biti predmet našeg ozbiljnijeg interesa, morala bi biti predmete naše rezolutnije reakcije i morali bismo to pretvoriti ne samo u predmet interesa ove tri općine, dakle Vojnića, Vrgin Mosta i Topuskoga nego bismo ga morali sagledavati kao dio našega regionalnog i europskog blaga. Jer ta vrsta iskustva i ta vrsta spomenika u HRvatskoj je po mnogo čemu jedinstvena, ali ne samo u HRvatskoj nego i u širem europskom kontekstu. Iz toga razloga bi i ovaj spomenik zavređivao i što se tiče nas iz kluba SDSS-a tiče mi ćemo sigurno zagovarati da on bude u nekoj budućoj listi kandidata koji će se pridružiti ovome sporazumu za koje vjerujemo pokazati svoju opravdanost na obnovi i uređenju Radničkog doma i cjelokupnog kompleksa historijske građe arhitektonske u Gradu Vukovaru. Sljedeći klub je klub HSS-a i poštovana zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Zastupnice i zastupnici, gospodine državni tajniče. Klub zastupnika HSS-a podržat će donošenje ovog zakona kojim se potvrđuje Međunarodni sporazum temeljem kojeg će nadležna tijela RH moći koristiti bespovratna sredstva koja osigurava Europska komisija u visini od milijun eura za konkretni projekt obnove Radničkog doma u Vukovaru. Ukupna vrijednost obnove tog objekta iznimne arhitektonske vrijednosti iznosit će oko milijun 340 tisuća eura, a preostali dio od 340 tisuća eura osigurat će u proračunu Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Do danas je država u obnovu Vukovara uložila više od 3 milijarde kuna, a izravna ratna šteta u Vukovaru iznosi 10,4 milijarde kuna. Prije rata prema popisu stanovništva iz 1991. godine u Vukovaru je živjelo oko 45 tisuća ljudi dok ih je danas upola manje. Naravno da treba vjerovati u budućnost grada i poticati ljude da se vrate. No, sigurno da to nije lako ako se prisjetimo podataka glavnog sanitetskog stožera koji je iznio podatke da je u Vukovaru u ratu poginulo tisuću 100 civila i oko 600 branitelja. Među poginulima bilo je 86 prognano je 22 tisuće Vukovaraca, a više od 2 tisuće Vukovaraca je odvedeno je u srpske logore. 90% Grada Vukovara srušeno je njegove neprepoznatljivosti. Vukovar je simbol hrvatskog stradanja i simbol obrane domovine, stoga mi u klubu HSS-a smatramo da treba uložiti i dodatne napore da se uz sva ulaganja u obnovu snažnije uloži i u gospodarstvo kako bi se otvorila radna mjesta i kako bi mladi Vukovarci i mlade Vukovarke ostale živjeti u Vukovaru. To će biti pravi znak da je Vukovar Nepokoreni grad. Hvala lijepo. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala vam lijepa. Na redu je klub HNS-a i HSU-a, u ime kluba poštovani zastupnik Miljenko Dorić. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Slažem se sa onim što je govorio državni tajnik i kolege ispred pojedinih klubova, ali baš zato što ste istaknuli tu vrijednu kulturnu baštinu Vukovara i drugih dijelova Lijepe naše, ja bih nastavio u nešto drugačijem tonu i ukazao na neke nelogičnosti i neke neobjektivnosti u Sporazumu koji se nalazi na našim klupama. Ono što bi možda trebao izdvojiti kao pozitivno je činjenica da EU želi pomoći da se očuva i da obnovi kulturna baština s ovih prostora, kulturna baština koja je nesumnjivo dio europske kulturne baštine i o tome je opširno govorio i kolega Biškupić i tu tu ne treba puno dodati. E sada idemo na mehanizam koji EU predlaže da to postignemo. Oni će u ovom sporazumu se obvezuju nepovratno dati milijun eura. Mi ćemo s naše strane kroz dvije godine dati 340 tisuća eura i na taj način će se nesumnjivo odraditi jedan dio posla vezano uz RAdnički dom, to nije sporno. Međutim, ono što sam molio kolege na klubu HNS-a, HSU-a da mi dozvole reći je nešto sasvim drugo. Ako kolegice i kolege malo uđete u pojedinosti samog sporazuma onda ćete vidjeti da na stranici 12. stoji: "Ugovori moraju biti izvršeni u roku od najviše dvije godine od krajnjeg datuma ugovaranja." To je točka 6.1. Točka 7.1 "Isplata sredstava mora biti izvršena najkasnije godinu dana od krajnjeg datuma izvršenja ugovora". Ali postoji mogućnost da se taj krajnji rok produži, dakle postoji mogućnost da se nakon tri godine ako smo razumjeli izvrše plaćanja dio tih radova i obveza EU prema našoj kulturnoj baštini. S druge strane mi ćemo za koji dan imati na našim klupama i raspravljati o Programu mladi na djelu i programu ... cjeloživotnog učenja gdje ćemo mi uplatiti doprinose EU za zajedničke projekte. E tada neće biti poček dvije godine plus jedna pa možda više, tada je poček jedan mjesec, a nakon toga svaki dan zatezne kamate. Dakle, jedno ministarstvo dogovara na ovaj način, drugo na nešto drugačiji način koji nije jednako valjan i vrijedan i koristan za nas. Nije sporno da treba poreze carine, uvozne pristojbe i sve ostalo ovdje ukinuti, to je uobičajeno kada međunarodne organizacije pomažu jednoj državi u ovom slučaju Hrvatskoj, čak dapače taj model bi možda mogli primijeniti kada se radi o izuzetno vrijednoj kulturno-povijesnoj baštini da i mi sami se tako ponašamo u odnosu na projekte obnove i izgradnje tih objekata. Ono što je dalje vrlo zanimljivo vidljivost, transparentnost, stranica 15. Aktivnosti komunikacije i informiranja se utvrđuju uz odobrenje komisije. Vrlo zanimljivo. Dakle kontrolirana transparentnost, moramo pitati komisiju što smijemo, što ne smijemo objaviti u svezi sa ugovorom, sporazumom, radovima i sve ostalo. E sad, najinteresantniji dio je onaj koji se odnosi na pojedine objekte na prostoru jugoistočne Europe koji će se obnavljati. U ovom sporazumu radi se o financiranju kulturne obnove i očuvanja kulturne baštine u područjima sukoba na zapadnom Balkanu. Ponavljam, u područjima sukoba na zapadnom Balkanu. Obnavljaju se objekti u Vukovaru, obnavlja se tvrđava Besac na granici između Crne Gore i Albanije i obnavljaju se Senjski rudnici negdje između Bora i Kragujevca u istočnoj Srbiji. Kolegice i kolege, područjima sukoba. Područjima sukoba. Koji su bili razmjeri stradanja i sukoba na području a, b i c zaključite sami. Ali još je zanimljivije kada pogledate, dakle pitamo se jasno koji su to prioriteti za Europsku uniju. Maloprije je kolegica Petir rekla, Vukovar grad od prije rata 45000 stanovnika, kompletno razoren, a srpski grad odnosno to je vjerojatno selo Senjski rudnici ima 600 stanovnika. Moj izvor mi je tako rekao, 600 stanovnika. Nemam ja ništa protiv toga, dapače. Svaka čast kolegama iz srpske misije koji su izlobirali, svaka čast. Ali onda što su radili naši pregovarači, naši predstavnici kod tih pregovora, naša misija. Jer sad pogledajte koliko će dobiti na stranici 31 Senjski rudnici u Srbiji, a koliko Vukovar. Senjski rudnici će dobiti ukupno milijun i u kolikom će omjeru sudjelovati Europska unija, u koliko omjeru Srbija. U cijelosti 100% plaća Europska unija. koji je sto puta veće naselje dobiva milijun eura i to pod uvjetom, dakle za trećinu manje pod uvjetom da mi jasno participiramo sa 25,4%. Kolegice i kolege, nešto nije u redu. Ja moram to reći. Mislim da moramo biti korektni, da moramo upozoriti i Europsku uniju nadam se sutra kad budemo punopravni članovi da ćemo imati hrabrosti i snage o tome progovoriti. Ja kad se radi o područjima sukoba ne bih ništa rekao da se na ovom popisu nalaze i određeni gradovi ili objekti iz Bosne, s Kosova gdje su stradanja bila isto tako enormna kao i u Hrvatskoj. Međutim, njih imamo samo u ovoj drugoj komponenti koja se priprema, gdje se vrši evaluacija i to sa relativno sitnim sredstvima. Malo, vrlo malo. Prema tome niti prioriteti, niti razmjeri stradanja niti bilo koji drugi parametar koji bi bio valjan kod sklapanja ovakvog sporazuma mene moram priznati ne zadovoljava. Ponavljam još jednom, ne smijemo ni riječ reći na račun ni Srbije ni Crne Gore. Njihove misije, njihovi predstavnici su očito bili efikasni i učinkoviti u pregovaranju i nametanju jasno svojih projekata, svojih interesa, ali gdje su onda bili hrvatski pregovarači. Hvala lijepo. I posljednji prijavljeni klub je klub HDSSB-a. U ime kluba poštovani zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Hvala lijepo, poštovani potpredsjedniče. Državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Pored ovih primjedbi koje je gospodin Dorić jako dobro uočio i proanalizirao osobno postoji i još nešto što bismo istakli kao kao primjedbu koja pomalo bode oči. Naime, polako pucajući se uvlači pojam zapadni Balkan u sve sfere pa evo i u ovakvom jednom potpisivanju, potvrđivanju sporazuma kao što se ulazi polako i ona umjesto Jugoslavije imenica jugoregija koja tako postaje pomalo uobičajena u našoj upotrebi. Hrvatska je slobodna, neovisna, samostalna država i potpisuje samostalno ugovore. Ovako jedna mala mrkva u kojoj stoji i definicija dakle područja sukoba na zapadnom Balkanu, gle kao da se ne zna da je rat bio kako reče gospodin Dorić u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Čemu definicija zapadni Balkan, čemu ona služi? I na kraju krajeva, zaista je čudno i samo govori o našoj rekao bih pregovaračkoj snishodljivosti i pregovaračkoj nesposobnosti kada pod potpuno drugačijim uvjetima ide jedan projekt u Srbiji koja nije bila u području sukoba, barem ne ono područje za koje postoji namjera za sufinanciranje Europske komisije i to bespovratno u punom iznosu za to. Istovremeno Hrvatska sudjeluje sa 340000 eura, milijun Europska unija u financiranju ili sufinanciranju zajedničkom Radničkog doma u Vukovara, inače rodnog mjesta KPJ-u, ako baš niste znali ili nismo znali neki, 1919. godine. Je li Vukovar zapadni Balkan ili je Vukovar Hrvatska? Je li Vrana zapadni Balkan ili je Vrana Hrvatska i to južna Hrvatska. Potpuno sam suglasan sa gospodinom Pupovcem kada je nabrajao sve te kulturne objekte, od zaista znamenitosti za Republiku Hrvatsku pa i za različitost jasno koju imamo u Republici Hrvatskoj etničku, vjersku itd. gdje mi to zapravo izgradnjom tih i obnovom tih objekata i dokazujemo toleranciju nakon tog osloboditeljskog i obrambenog Domovinskog rata. Ima objekata i koje je on pobrojio, odnosno osim objekata koje je on pobrojio ima ih još. Ima ih još poglavito u područjima sukoba, sukoba dakle na granici u graničnim područjima. Neki od tih objekata su na primjer žao mi je što on nije tu, ali sasvim sigurno je upoznat i sa crkvom sv. Marije u Zrinu i sa tvrđavom Zrinskih u Zrinu. Dakle, rodnome mjestu cijele obitelji Zrinskih za koji mnogi i ne znaju. Misle da su oni iz Čakovca, Varaždina tamo, gdje postoji dvorac Zrinskih. Ali je Zrin, danas u općini Dvor je zapravo poteklo kako bi rekli Makedonci upravo obitelji Zrinskih. I ta tvrđava koja tamo postoji propada uglavnom nešto je konzervirano, je li tako gospodine Biškupić. Ali tvrđava takvoga značaja za hrvatski narod, za hrvatsku povijest zaista bi morala biti i trebala bi biti obnovljena. Jasno da su sredstva za ove kulturne potrebe da tako kažem, za obnovu ovako značajnih i velikih fortifikacijskih objekata premalena. Recesija je, Hrvatska je dovedena u situaciju gotovo dužničkoga ropstva, pa onda su i sredstva za ovako značajne objekte malo. Obnavlja se tvrđava na Adi, dakle tvrđava Zrinskih kod Hrvatske Kostajnice iako još uvijek nije riješen koliko ja znam do kraja granični spor između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. A također imamo i granični spor i sa Srbijom, a još ćemo o tome poslije jer to nije danas tema. Dakle, Šarengradska Ada i ostale da kažem enklave katastarske u Bačkoj i to u površini preko 6000 hektara. Pitanje je da li ćemo imati sličnu situaciju kao sa Slovenijom za pola godine, godinu dana. Dakle, s obzirom da je Hrvatska iako ne priznam da je dio zapadnog Balkana, nego je samostalna i suverena država koja potpisuje sporazume sa Europskom komisijom. Dakle, s obzirom da je Hrvatska, s obzirom da se radi o Vukovaru, gradu koji nam je toliko u srcu, gradu heroju, gradu simbolu hrvatske patnje i samostalnosti, neovisnosti da će se napokon i taj Radnički dom kojega vidimo kad dođemo u centar Vukovara koji nam da kažem onako osakaćen bode oči, da će se obnoviti. U svakom slučaju čovjek ne može biti protiv ovakvoga prijedloga. Ali protiv takve aljkavosti i nesposobnosti koja se iskazuje usporedbom sličnog ugovora sa Srbijom koja nije, pogotovo ne u ovom području bilo područje sukoba ili pak u svezi projekta dva, a to je kulturna baština u okviru održivog razvoja u Besaću. Ne znam da li se čita albanski ili crnogorski, ne znam točno. Na granici Crne Gore i Albanije gdje je zapravo ipak se radi o Crnoj Gori gdje zapravo sukoba nije bilo. To je isto kao kada je Europska unija raspisala natječaj za bespovratna sredstva za razminiranje država koje su bile u ratu, a onda se pojavila Bjelorusija, dakle država jugoistoka Europe, onda se pojavila Bjelorusija i ona dobila sredstva. Hrvatska se nije javila na Ona nije valjda bila u ratu, ne znam kako je to osim što je intervenirala tada regionalna, razvojna agencija Slavonije i Baranje sa svojim predstavništvom u Bruxellesu pa je ona kandidirala projekt razminiranja na istočnom dijelu Slavonije, pa neka su sredstva povučena. Na žalost naša administracija koja se nalazi u Bruxellesu to nije vidjela ili je previdila. Isto tako, ja ne znam ako su to već zemlje zapadnog Balkana koje govore sličnim jezicima, pa jesu li mogli ti zapadni Balkanci sa nama Hrvatima i našim pregovaračima dogovoriti iste ili barem donekle slične uvjete ili ne postoji komunikacija među njima, nego isključivo jedan po jedan sa Europskom unijom. I onda jasno diplomacija, komunikacija, informacija je na strani očito onih drugih. kažem nije za ne podržati sve što je za Vukovar. Rado prihvaćamo, ali bude li se tako pregovaralo Hrvatska, bude li tako Hrvatska pregovarala i dogovarala sa Europskom unijom bit će nam "skuplja pita nego tepsija" kako se kaže u narodu. Bez obzira na to, evo hrvatski, će izdvojiti hrvatski građani, porezni obveznici 340000 eura rado za naš Vukovar. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Sada idemo na pojedinačnu raspravu. I najprije poštovani zastupnik Petar Mlinarić. Izvolite. **Mlinarić, Petar (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Ja bih isto naglasio malo, pročitao gdje kaže u vezi s prijedlogom odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o financiranju u vezi s pokusnim programom za očuvanje obnavljanja kulturne baštine u području sukoba na zapadnom Balkanu. Gospodin Dorić je rekao jako je to dobro shvatio i jako je dobro rekao. Ja ne znam kaki su bili sukobi. To bi isto bilo da kažemo da je bio sukob između Njemačke i Poljske kada je Poljska okupirala, Njemačka Poljsku. Kao što piše ja bih bolje rekao agresijom na Republiku Hrvatsku uništeni su mnogi sakralni objekti, bolnice, crkve, muzej, Radnički dom, domovi, obiteljske kuće, škole, vrtići. Da je Europa tako razmišljala devedesetih ne bi sada razmišljali i o ovome poklonu za Vukovar od milijun eura, a ne bi, bilo bi spašeno oko 15000 ljudskih života. Mislim da je to i da ne moramo mi robovati ovim stvarima da kažemo da je taj dio sukob. Mi moramo reći agresija na Republiku Hrvatsku. Ovim vidim već da je naš branitelj Purda Tihomir je bio optužen, Srbija ga optužila za zloćin, a Purda nikad nije bio u Srbiji. Za vrijeme rata je bio u Republici Hrvatskoj. To sad kad mi optužili nekoga u Americi da je pucao u nekog vojnika, i to mi sve govori da ćemo mi morati jednostavno da idemo ka, da poništimo tužbu da budemo ko nas bre zavadi i to bi tako bilo, kako je to krenulo a mislim da tako, da Mi se ne smijemo stiditi naše žrtve, zašto sam ja bio u Srbiji 9 mjeseci u logoru i Mitrovica, Niš, Aleksinac, ja ne znam zbog čeg sam bio onda. Onda nisam bio u logorima, to je bio sukob neki. Gospodine potpredsjedniče, vi ste svjedok meni kad govorim. Dalje, Vlada Republike Hrvatske je uložila i sve vrijeme ulaže Ministarstvo kulture evo na čelu bivšeg ministra gospodina Biškupića dali su svoj obol naših, nitko se nije sjetio da taj razrušeni Vukovar i cijelu Hrvatsku Vlada je Republike Hrvatske o tom vodila brigu i koliko je mogla pokrila je pročelje radničkog doma, pokrila je radnički dom da dalje ne propada, spašava o muzeju i svim tim objektima koji je netko srušio. Pa evo Zakon o potvrđivanju sporazuma odnosi se na dio programa Europske Komisije i za taj projekat "Art Vukovar" baština kao sredstvo razvoja, obnova arhitektonske baštine u središtu grada Vukovara, održiva obnova i razvoj ratom uništene zajednice Hrvatska. Ukupna vrijednost projekta je milijun 340 tisuća eura, od čega Europska unija osigurava 1 milijun eura, a Republika Hrvatska 340 tisuća eura, i to na poziciji Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva, vodnog gospodarstva, odnosno Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara. da je Vlada Republike Hrvatske osnovala još 2000. Fond za obnovu grada Vukovara, gdje pomaže gradu Vukovaru sa 40 milijuna kuna, 20 ide za obnovu, a 20 ide za gospodarstvo. I mislim da to dosta pomaže, i nadamo se da će tako i dalje ostati ulaskom u Europsku uniju, ako se to ne bude moglo naći ćemo neki drugi model, ali u Vukovaru još jako puno nedostaje i obnove, jezgru centar grada Vukovara još uvijek nije obnovljen, još uvijek čekamo, ali odobrena su sredstva i za Vučedol, Vukovar, Vučedol, Ilok, i nadamo se da će to Vlada nastaviti kako svojim mogućnostima. Čije su pozicije troškovi sufinanciranja tijekom dvije naredne proračunske godine iz fonda 2011. i 2012. u iznosu od 180 tisuća eura za svaku godinu. Projekt za ima za cilj obnovu vanjskog izgleda najreprezentativnijeg nacionalnog spomenika ratom pogođenog grada Vukovara u Republici Hrvatskoj, a to je radnički dom, bivši hotel Grand, pridonoseći također i očuvanju gradskog središta radi unapređenja međukulturnog i međuetničkog dijaloga unutar zajednice i proces socijalnog i gospodarskog oživljavanja Vukovara. Projektom su predviđene 4 aktivnosti, restauracija, konzervacija, obnova i revitalizacija odabrane kulturno-povijesne imovine, u uskoj suradnji s konzervatorskim odjelom Ministarstva kulture, zatim uspostavljanje modela za uključivanje građana u proces odlučivanja gdje će se omogućiti uključivanje svih sudionika različitog kulturnog i etničkog podrijetla. Pod broj 3. promicanje kulturne raznolikosti zajedničke baštine i aktivnosti, širenje informacija gdje će se unaprijediti međukulturni dijalog o baštini koju dijele građani vukovarske zajednice, i razvoj kapaciteta ljudskih potencijala i gospodarski razvoj kroz organizaciju seminara i radionica te studijska putovanja. Tražimo donošenje ovog zakona po hitnoj proceduri, kako bi se projekt obnove zgrade radničkog doma u Vukovaru mogao početi provoditi. Hvala. Hvala lijepa. Imamo dvije replike. Prvo poštovani zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Mlinarić, je li vama nešto nije jasno? Naime vi govorite sukob, ovdje čak ne piše ni oružani, piše samo sukob, ne zna se je li to sukob mišljenja, sukob interesa, ili kakav sukob, a kamoli da piše rat. Dakle ne piše rat. Osim toga kako bi i pisao rat ili agresija, agresijom uništena područja, ako i sam Županijski sud Zagreb i Vrhovni sud Hrvatske govore o oružanom sukobu do 8. listopada '91. godine. Dakle o građanskom ratu zapravo. Ali ovdje piše samo sukob. Prema tome polako ali sigurno, kako sam rekao, puzi teza o građanskom ratu i o zapadnom Balkanu i o jugoregiji

ja imam toliko godina da pamtim sada agresiju na Republiku Hrvatsku, …/Ne razumije se./… na svojim leđima i i vidio sam što nitko od vas sigurno ovdje nije vidio i doživio, i mislim da taj dio što smo mi propatili u logorima to nikad nisam ovdje ni govorio, niti ću govoriti, ali mislim da blago onome tko samo nije pristupio, čija stopa nije pristupila. Šta smo sve jeli, da vam ne govorim ovdje, a morali smo jesti, vikali smo nije to unutra, nije to unutra. Nakon 6 mjeseci bili smo jednostavno sjednem u tramvaj, zaboravim i pitam kolege pa ja sam promašio tri stanice, on kaže meni pa i meni se to događa, ali ne smijem reći, to je samo posljedica svih onih batinanja i samica i bosi u hladnoj ćeliji i sve. Hvala lijepa. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. I druga je replika poštovanog zastupnika Daniela Srba. Izvolite. **Srb, Daniel (HSP)** Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče. Cijenjeni kolega Mlinarić je u svom izlaganju govorio o tome kako i danas evo imamo slučaj vukovarskog branitelja Tihomira Purde koji se nalazi u pritvoru u Zenici, i kojeg je temeljem međunarodne tjeralice, njegovo izručenje zatražila Republika Srbija, te postavljam u tom smislu i pitanje kako? Kakve su ingerencije druge države na događaj koji su se događali na hrvatskom tlu? Smatram da apsolutno nisu nikakve, ali me zabrinjava i činjenica na koji način Hrvatska reagira upravo na jednu takvu provokaciju iz Srbije. Smatram da takvi akti ne mogu se u Hrvatskoj smatrati prijateljskim i da hrvatska Vlada treba pokazati da ne prihvaća jedan takav odnos, barem diplomatskim putem uputiti protestnu notu, učiniti sve da se Tihomir Purda vrati, izvući sve sporazume koji su potpisani kako bi se pomoglo tom čovjeku i pozvati na konzultacije veleposlanika iz Beograda kako bi se i time poslala poruka Srbiji. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik svoju obitelj, svoj grad, svoju državu, da su neki došli iz Srbije sa bradama i naoružani tenkovima i ubili Purdi taj dan njegovih 10 do 15 susjeda i uprli su pušku u njega. Znači, on je morao reći nemojte mene jer ja ću biti kriv ako ja vas ubijem. Prema tome, meni isto nije jasno kako kako Srbija može optužiti. Srbija nije ratovala. Kako je Srbija mogla uopće dobiti ove fondove, ove milijune kad ona nije bila ni u sukobu ni nije izvršila agresiju na nikoga. Znači, oni jednostavno prikazuju sebe već godinama nas Hrvate prikazuju kao narod da smo mi zločinci, da smo mi ne znam to, a morali bi se vratiti u prošlost pa bi vidjeli koliko je tko zločina napravio. A mislim da su ovdje Hrvati bili sasvim samo branili svoj dom tako je i Purda, a Republika Srbija, to je toliko mizerno da su oni iz Srbije podnijeli tužbu protiv jednog hrvatskog vojnika koji je branio Hrvatsku. A uostalom mene ne čudi to pošto sam i ja na popisu onih 330, ne znam, a na popisu je kolega moj susjed Jugec kojem su sina odveli pored njega, 17 godina je imao, našao ga je u jednoj grobnici i on je nakon 7, 8 godina od tuge umro. I on je na listi zločinaca. Evo toliko o Srbiji i njenom poštenju. Hvala. Hvala lijepa. Dopustio sam ovu malo proširenu temu rasprave jer je očito da je očito da je tema proširena i samim proširenjem političkog konteksta u kojem je ovaj sporazum smješten. Prema tome možemo nastaviti sa pojedinačnom raspravom. Poštovana zastupnica Dubravka Šuica. ima ona jedna poslovica – Poklonjenom se konju zubi ne gledaju. Samo ovdje se postavlja pitanje je li to baš tako, vrijedi li ovdje ta poslovica? Gospodin Dorić je otvorio vrlo zanimljivo pitanje, moram vam to reći, i zaista me, promijenio mi je tijek rasprave zapravo. Jer sve ono što je on rekao i mi koji nismo možda pomno iščitali ovaj Sporazum između Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Europske komisije vidimo da zapravo nisu parametri ujednačeni. Vidimo da zapravo se teži ja mogu zaključiti, ne samo da upada u oko nego govori o stanovitoj nepravdi prema RH i nisam sigurna da je problem kao što je on rekao u našim pregovaračima, mislim da uopće nije u tome problem nego da se radi o tome da je ipak pokušaj relativiziranja krivnje oko sukoba itd. Tako i proizlazi jer je nemoguće za jedan program tog Senjskog Rudnika za kojega su rekli da mjesto ima 600 stanovnika i za jedan Vukovar koji je imao 43 tisuće stanovnika da mi dobijemo nepovratno milijun eura, a da ti Senjski Rudnici dobiju nepovratno svih milijun i pol eura. O nečemu se drugome tu radi, ja sad ne bih željela dalje spekulirati, ali upada u oko i govori o stanovitoj nepravdi. Onda cijela ideja uopće ovog sporazuma je kaže pokusni program. Znači, on je pokusni i ima za cilj na kraju poslužiti kao ogledni primjerak, dakle ova iskustva iz ovog pokusnog programa, a radi se o 3 projekta, jedan je Radnički dom u Vukovaru, drugi je … na albansko-crnogorskoj granici i treći je ovaj Rudnik u Srbiji nakon što se ovo odradi trebao bi poslužiti kao primjer za razvoj trajnog i šireg pristupa očuvanju i obnovi kulturne baštine u područjima sukoba u drugim geografskim regijama na svijetu. Znači, mislim da je ideja je vjerojatno dobra u osnovi je pozitivna međutim nepravedno je ili blaže rečeno neravnomjerno su raspoređena sredstva. Ja ne bih, ponavljam, rekla da je tu problem u našim pregovaračima nego je problem u odnosu prema možda Hrvatskoj državi kao što su već prethodnici rekli.

tamo smo u jednoj točci pohvaljeni za regionalnu suradnju na čemu intenzivno radimo i pohvaljeni smo oko odnosa sa susjedima na čemu također intenzivno radimo i kroz sve ove programe i sve je u redu. Međutim, ovaj podatak je ipak možda gospodine državni tajniče i za vas, ja razumije da, vraćam se na ono poklonjenom konju se zubi ne gledaju, ali mislim da bi se stvari ipak mogle i s vaše strane malo problematizirati jer ugovor nije dvostran nego je tri strane plus Europska komisija. Činjenica da je Hrvatska bila žrtvom rata, činjenica da mi nismo nikad pošli na područje niti Srbije niti Crne Gore niti BiH, činjenica činjenica je da su se operacije odvijale na području Vukovara i području Hrvatske i Dubrovnika kao što svi znamo, a rat se vodio u Hrvatskoj, rat se vodio u BiH, rat se vodio na Kosovu. Rat se nije vodio u Srbiji. Prema tome ne znam kako se to smatra područjem sukoba, međutim evo kažem treba prihvatiti, treba poduprijeti proces izgradnje povjerenja pa i kroz ovakav program. Međutim, vidite da ovaj program ima u osnovi, recimo ovo kad se radi o Radničkom domu u Vukovaru, u osnovi ima restauraciju i konzervaciju, obnovu i revitalizaciju kulturno povijesne baštine, ali to nije jedini cilj nego ima očito edukativni karakter koji treba se pokazati kao dobar projekt, a to su aktivnosti uspostavljanja modela za uključivanje građana u proces odlučivanja. Znači, trebaju se građani uključiti u proces odlučivanja. Zatim se kroz ovo promiče kulturna raznolikost, zajednička baština i aktivnost širenja informacija. ne radi se samo o fizičkom tom poslu na Radničkom domu koji će biti cilj obnove nego se radi i o nečemu sasvim drugom koji bi trebao na kraju rezultirati kao više ne kao više ne pokusni program nego kao program koji će se primjenjivati od strane EU i u drugim dijelovima svijeta. U svakom slučaju ja kao što sam rekla na početku podržat ću ovaj sporazum. Milijun eura nije malo u ovim momentima. Kroz 2 do 3 godine ćemo isplatiti ovih 340 tisuća eura. Čuli smo od državnog tajnika da su sve dozvole građevinske, lokacijske i ostale gotove. Isto tako daje vrlo kompleksan taj objekt i da treba najmanje nekoliko godina da se taj objekt uredi. Međutim, sve skupa ostaje jedan mali dojam gorčine jer je u velikom nesuglasju s onim o čemu je govorio gospodin bivši ministar Biškupić govoreći o 250 spomenačkih objekata koji su na području Vukovara ili uništeni ili razoreni i govoreći više od 25 tisuća muzejskih predmeta koje još potražujemo, onda je sve to u jednom velikom nesuglasju. Ali zbog dobrih odnosa sa susjedima, zbog regionalne suradnje, zbog poglavlja svih mogućih koje još moramo zatvoriti i zbog želje da postanemo članica velike europske zajednice podržavam ovaj projekt. Hvala lijepa. Imamo dvije replike, najprije poštovani zastupnik Bagarić. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa ja se također slažem s raspravom kolegice Šuice i samo bih se nadovezao na tu raspravu na način da iskažem svoje čuđenje da recimo jedan ovakav sporazum od strane EU jer su oni zapravo uvjetno rečeno sponzori ovog sporazuma nije npr. uključena BiH. Neshvatljivo je razgovarati o području pa makar i sukoba, makar ga i tako nazvali, a zaobići BiH a pri tome uključiti Srbiju. Dakle, Srbija jest bila agresor i na HRvatsku i BiH i to je jednako nama jasno ovdje, ali i onima u EU i cijelom svijetu. Na koncu Srbija je zbog toga trpjela sankcije UN-a ali isto ali isto tako je posve nejasno na koji način je izvršen ovaj izbor a isto tako i na koji način izvršen izbor mjesta koja su predmet te obnove. Dakle, u našem slučaju posve prihvatljivo i razumljivo da to može i treba biti Vukovar, Vukovar, međutim mogao je biti u Dubrovniku u ovom slučaju zašto ne, ili bilo koje drugo mjesto koje je stradalo u agresiji od strane Republike Srbije i srpskih snaga Jugoslavenske vojske itd. Međutim, osobito me čudi da je ovdje izostavljena BiH koja je zapravo jednako i više je stradala nego što je stradala čak i Hrvatska kada se ukupno pogleda, ukupno slaganje. Prema tome, ja se slažem da se sve ono što se dobije treba uzeti, pa slažem se i s onom vašom konstatacijom da konju poklonjenom ne treba gledati u zube ali svakako treba voditi računa da ne bude Trojanski. **Mimica, Neven Hvala lijepa. Odgovor na repliku ima poštovana zastupnica Dubravka obnova arhitektonske baštine u središtu grada Stoca, održivo oživljavanje i razvoj ratom pogođene zajednice BiH. znači Stolac je uključen sa jednim malim iznosom. Ali ja nemam što posebno dodati ovoj raspravi osim da vjerujem da i ovakva rasprava bez obzira što je u kasne sate možda može doprinijeti da se prigodi sklapanja sljedećih ugovora povede malo više računa. Ne bih ja ovdje EU davala zahtjeve, ali mislim da bi se možda moglo u tijeku pripreme ovih ugovora vidjeti da se to iznivelira na način da bude ravnopravno i ravnomjerno jer zna se tko je bio agresor, a tko je bio žrtva. Hvala vam lijepa. Druga je replika poštovanog zastupnika Bore Grubišića. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Ova rasprava gospođe Šuice koja ima elemente basne i počela je sa poklonjenim konjem kojemu se ne gleda u zube zapravo govori da je hrvatska Vlada i pregovarači zauzimaju stav bez stava, bez garda. Zapravo jedno ništavilo i servilnost da kažem HRvata i hrvatske Vlade na sve uvjete koje nam se ponude da potpišemo, da potpišemo sporazume, direktive i sve ostalo. Zbog toga i takvih poteza koji se stalno vuku i svakodnevno čujemo nove poteze koji se vuku dogurali smo do 340 tisuća nezaposlenih, 100 tisuća onih koji rade a ne primaju plaću, dakle vuku se potezi iz očaja, HRvatska sve dublje tone i onda mi se nameće jedna druga izreka koja kaže "Kobila koja krepava najjače okida i nanosi velike štete".

zna moje namjere, a ona o mojim namjerama raspravlja. To nije replika ni ispravak, ona govori o mojim namjerama koji su zaista kako samo izlagao u svojoj raspravi, ja bar mislim da je ocijenjeno kao vrlo, vrlo dobronamjerno ali evo vidite to je to. U tome se sastoji povreda POslovnika. **Mimica, Neven (SDP)** Ovo je bila replika i odgovor na repliku i institut replike omogućava i podrazumijeva i davanje širih ocjena i političkih mišljenja i osobnih mišljenja puno šire nego što li je ispravak netočnog ispravak netočnog navoda koji se mora ograničiti na iznesene činjenice. Prema tome, ocjenjujem da je ovo bio sasvim poslovnički odgovor na repliku. Imamo još jednu povredu POslovnika. uspoređivati RH i Vladu. Ja to čak ne mogu ponoviti i neću to ponoviti jer ne želim da to ulazi u fonogram da sam ja to izgovorila. Govoriti o nekim životinjama koje ugibaju, ja ću to ublažiti na ovaj način. To je jednostavno neprimjereno, mislim da zaslužuje najmanje opomenu. Hvala lijepa. Sa povredom Poslovnika nećemo daleko doći jer sasvim je jasno da Poslovnik nije povrijeđen u smislu odgovora na repliku koju je poštovana zastupnica imala, a članak 214. Poslovnika govori da se opomene zastupnik koji se javi za povredu Poslovnika govori o drugoj temi pa molim da dalje ne inzistiramo na povredama. Idemo ka posljednjem sudioniku ove rasprave pojedinačne. To je poštovani zastupnik Zdenko Franić, izvolite. **Franić, Zdenko (SDP)** Štovani gospodine potpredsjedniče, štovani gospodine državni tajniče, Iako se moram složiti sa prethodnim kolegicama i kolegama koji su raspravljali o ovome zakonu, da je krajnje bizarno da se u ovaj sporazum nije uključila i Bosna i Hercegovina kao država koja je na ovim prostorima daleko najviše stradala. Vjerojatno Europska unija pere dio svoje nečiste savjesti zbog toga što je u jednom trenutku bombardirala Srbiju i putem NATO-a itd. Ja ću ipak pokušati reći nešto o širem kontekstu ovoga zakona, posebice stoga što se radi o obnovi kulturne baštine i što se radi o Vukovaru. Kulturna baština nesumnjivo predstavlja izuzetan potencijal i vrijednost u Republici Hrvatskoj i za njegovanje tradicijskih kulturnih i povijesnih vrednota, kao i za stavljanje kulturne i povijesne tradicijske baštine u funkciju boljeg života svih ljudi u cilju rasta gospodarstva itd. Malo Malo je široj javnosti poznato da su Vučedolci kojima je dakle domicilna točka bila baš jednom vladali gotovo cijelom srednjom i jugoistočnom Europom pa su u jednom trenutku zapravo i kontrolirali čak

Zamislite štovane kolegice i kolege, koliki bi to bio potencijal za Hrvatsku kada bi se barem nekoliko postotaka turista koji posjete Tursku i lokalitet Troju skrenuli u Hrvatsku da posjete posjete i mjesto odakle je to sve recimo bez lažne skromnosti što i mi danas živimo na ovim Mi imamo ogromne još neiskorištene potencijale uz Dunav i Savu pa i arheolozi tvrde da ukoliko nastavimo sa ovim tempom istraživati sve te arheološke slojeve i naše prethodnike na ovim prostorima bi trebalo barem 100 do 200 godina da se to kompletno istraži. Dakle potencijala za razvoj ima, ali to treba dobro promisliti kako staviti u funkciju obnove i poboljšanja gospodarske situacije. Da ne bi sve bilo i tako crno i vezano uz ovaj sporazum koji je eto rečeno je i poklonjen na neki način Republici Hrvatskoj valja spomenuti i inicijative i programe koji se već u Republici Hrvatskoj provode bilo putem Ministarstva turizma, Ministarstva kulture. To je obnova tradicijske baštine i kulturne baštine uz uvjet uvjet stavljanja te baštine u funkciju kulturno povijesnog turizma. Nažalost, tu ima vrlo mnogo birokratskih prepreka jer mnoge građevine tradicijske baštine, što je naravno i sasvim samorazumljivo, nemaju građevinske ili lokacijske dozvole već se nalaze tu stoljećima tamo gdje jesu. I danas imamo paradoks da poneki lokalni činovnici tumačeći doslovce zakon o gradnji traže takve nemoguće dokumente da je to čudesno, a potrebno mu je samo 10-tak minuta vožnje da sjedne u auto i da pogleda da takva građevina ili objekt fizički i u naravi Ne, traže se izvedbe postojećeg stanja, ovlašteni arhitekti itd. Dakle, tu su ogromne birokratske prepreke na nižim razinama koje koče izuzetno dobre i osmišljene programe pa i mekane kredite koje daje Ministarstvo turizma i Ministarstvo kulture pa i bespovratna sredstva za stavljanje kulturne baštine u u funkciju. S druge strane, i pretpristupni fondovi Europske unije su tu pa tako recimo IPARD, projekt sa mjerom 302 je usmjeren također u tom smjeru. Međutim, i tu se pokazalo da Europska unija slabo poznaje senzibilitete ovih krajeva i traže tako nemoguće stvari da je to naprosto nevjerojatno. Traže tri ponude za nekakve tesarske radove, a u biti je poznato da pri obnovi tradicijske baštine je najbolje uzeti lokalne majstore koji imaju svoja iskustva, znanja i vještine sa konkretnim problemima, ali na žalost nemaju obrtnice ili formalne dokaze da mogu aplicirati ili voditi te radove u u smislu javne nabave kako to traži Europska unija. I posljedično, mnogi naši tradicijski objekti propadaju dok se ne nađu sredstva da ih se obnovi. Javna je tajna da da stranci kupuju u bescjenje mnoge drvene kuće koje se onda pretvaraju u tradicijski namještaj, umjesto da budu obnovljene na mikro lokacijama na kojima se desetljećima ili stoljećima nalaze. Sva sreća moramo i to reći, da barem prema informacijama koje ja imam i u kojima sam i izravno bio čak i uključen. Dobra je suradnja i hrvatske policije sa Ministarstvom kulture, sa odjelima za zaštitu kulturne baštine, te se mnoga nedjela ipak uspijevaju spriječiti u začetku ili neposredno nakon što se dogode. I da završimo. Usprkos ovakvim sitnim sitnim poklonima u smislu ovog zakona o kojima upravo raspravljamo treba javno reći da usprkos i teškoj situaciji u kojima se država nalazi ipak se nalaze načini za pomoću u obnovi kulturne baštine i to od kontinuiteta preko od ranih devedesetih godina preko koalicijske Vlade pokojnog Ivice Račana, pa do dana današnjeg ta sredstva kontinuirana se nalaze na dispoziciji investitorima i ljudima dobre volje i tako treba i nastaviti sa krilaticom "uzdaj se u se" i kad smo već na životinjama i basnama "uzdaj se u se i u svoje kljuse". Hvala. Hvala lijepa. Evo, još nije gotovo. Imamo dvije replike. Najprije poštovani zastupnik Božo Biškupić. **Biškupić, Božo (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Kolega Franić je u svojoj raspravi govorio u stvari da ovakvi projekti trebaju pridonositi razvoju turističkog gospodarstva. Želim spomenuti da je Vlada Republike Hrvatske zaista vrlo promišljeno prije nekoliko godina u onaj cijeli projekt Vukovar, Vučedol, Ilok koji ima za ulogu u stvari razvoja i gospodarskog i turističkog cijelog toga kraja počela graditi muzej vučedolske kulture, u stvari muzej u Vučedolu kao što je kolega Franić i spomenuo vučedolska kultura nekad je obuhvatila od cijele srednje Europe pa čak malo i sjevernije pa sve do juga , do Grčke. I taj muzej i njegova uloga ono lijepim hrvatskim jezikom rečeno roh bau je za jedno mjesec dana gotov. Bit će vjerojatno ove godine i završen. Ima ulogu sličnu koju ima Muzej u Krapini da privuče stotinu tisuća i više turista i ljudi. U Krapini je do sad bilo u ovih godinu dana 150000 pa dao Bog da to bude barem slično toliko i u samom Vukovaru, odnosno Vučedolu, jer taj muzej je vrlo atraktivan. On je tako i građen da privuče ljude, a on je dio programa koji vodi Vlada Republike Hrvatske. Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Franić. i onda kasnije i HDZ-ova dala onaj krajnji štih. Takve točke žare kulturom, isijavaju kulturnim vrijednostima i štovani gospodine Biškupiću život se mijenja u tim područjima toliko na bolje da to zapravo se vrlo, vrlo slabo i rijetko u javnosti i zapravo se intenziviraju na toj kulturnoj potki tolike dodatne vrijednosti svakodnevnog života, pa i gospodarstva da bi bilo dobro da i mi ovdje u Saboru promislimo o načinima kako intenzivirati upravo ovakve inicijative i pozitivne situacije kako bi ljudi bolje i živjeli, zadovoljnije, ali na višoj razini zadovoljavanja zadovoljavanja svojih ne samo egzistencijalnih, nego i kulturnih potreba. Hvala. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. Repliku ima i poštovani zastupnik Daniel Srb. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče. Pa cijenjeni kolega Franić rekao je kako se trebamo uzdati u se. Potpuno se slažem i rekao bih trebamo vjerovati u sebe i u vlastite sposobnosti, mogućnosti da i uredimo Vukovar, obnovimo Vukovar u potpunosti. A činjenica da se ovim pokusnim programom zapravo dodjeljuju novci ponajviše onima koji nisu u ratu stradali, ponajmanje onima koji su u ratu stradali. Bosni koja je najviše stradala u ratu, najmanje novaca, Hrvatskoj nešto malo više. Onima koji nisu stradali najviše uz neprihvatljiv termin zapadnog Balkana ipak je nešto što možda trebamo i reći i mi u Hrvatskoj stranci prava smatramo da trebamo takvim modelima reći ne. Neka drugi imaju svoju nečistu savjest oko toga kakvi su to modeli koje nude nama. Neka oni sebe onda opravdavaju i svoje postupke. Jer niti zapadni Balkan, niti model dodjele najviše sredstava onima koji rata vidjeli nisu, nisu za Hrvatsku dobro došli i prihvatljivi. Hvala. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Franić. što se Hrvatska nalazi u ovom pilot ili probnom programu ili projektu hrvatskim stručnjacima, sudionicima, ekspertima će pružiti mogućnost da stečena znanja, vještine, pa i upravljanje dakle pomirbom prenesu i na druga područja koja su danas u sukobu, a koja će sutra trebati slične međunarodne i europske programe. iako je ovo na simboličkoj razini, mi smo u Saboru vrlo jasno rekli da je zaista bizarno to što se nisu uključili i područja iz Bosne i Hercegovine, ali to je zašto ne recimo opet mrlja na savjesti Europske unije. hvala lijepa. **Mimica, Ovim zaključujem raspravu i o ovom konačnom prijedlogu zakona glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti. Evo stigli smo do samog kraja današnjeg zasjedanja, sutra u 9 i 30 nastavljamo, bit će objedinjena rasprava za sljedeće četiri točke dnevnog reda, to su ovi potvrđivanje sporazuma, odnosno sporazuma o financiranju iz IPA programa, do sutra do 9 i 30. Hvala svima i doviđenja.